Hrvatskog sabora i kao prva točka danas će biti ono što smo jučer i najavili - Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, prvo čitanje, P.Z. br. 112 Predlagatelj je zastupnica Dragica Zgrebec. Kod donošenja oko ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje, članak 144. do 150. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče državnog tajnika, kolegice i kolege. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj predlažem izmjenu u članku 23. koji se odnosi na Međimursku županiju na način da se na području Općine Mala Subotica izdvoji, odnosno briše naselje Štefanec i da se ono odnosno doda području organizacije Grada Čakovca. Naime, ova inicijativa potaknuta je zapravo inicijativom građana naselja Štefanec koji su potaknuli izdvajanje njihovog naselja iz sastava Općine Mala Subotica i pripajanje gradu Čakovcu podržavši 543 mještana ili 78,6% ukupnog broja punoljetnih stanovnika toga naselja ovu inicijativu. Naime, Općina Mala Subotica druga je po veličini općina na području Međimurske županije, teritorijalno obuhvaća 43 kvadratna kilometra i ukupno ima 5 tisuća, po zadnjem popisu stanovništva 5676 i obuhvaća 7 naselja. Dakle, jedno od tih naselja želi se izdvojiti. Koji su razlozi za ovakvu inicijativu? Građani u ovoj inicijativi navode nekoliko vrsta razloga, od ekonomskih, zdravstvenih, obrazovnih, komunalnih pa do vjerskih. Naime, većina zaposlenih je zaposlena na području Grada Čakovca, dakle ne na području Male Subotice. Vidi se to iz podataka da na području Male Subotice imamo 43 poduzetnika, 79 obrtnika, a ukupno zaposleno 293, što znači što znači da je većina zaposlenih sa prebivalištem na području Općine Mala Subotica zaposleno izvan područja same općine. Zdravstveni razlozi kriju se u tome što je naselje Štefanec prigradsko naselje Grada Čakovca pa zbog blizine samog samog centra županije upućeni su da mnoge usluge koriste upravo na području Grada Čakovca. Dakle, od zdravstvenih, obrazovnih, predškolskih i tu su zapravo najveće primjedbe stanovnika. Naime, s obzirom da većina radi na području Grada Čakovca, smješta djecu u predškolske ustanove na području Grada Čakovca, a ne dobiva onu subvenciju za smještaj djece u vrtiće kao što to dobivaju oni koji smještaju djecu na području jedinog vrtića koji je na području općine u Maloj Subotici. Kroz porezna izdvajanja financiraju objekte koji se uglavnom izvode na području sjedišta općine i to je razlog što njihovog nezadovoljstva i same inicijative da se izdvoje iz područja ove općine. koja je na području i pripadaju osnovnoj školi koja je na području Grada Čakovca, odnosno prigradskog naselja Ivanovec. Sjedište pošte im je na području Grada Čakovca, dakle poštanski broj je Čakovca, a ne njihove matične Općine Male Subotice. Po vjerskoj pripadnosti također teritorijalno pripadaju župi koja je na području Grada Čakovca. Dakle, vezanost uz Općinu Mala Subotica je samo administrativna i to samo u onom dijelu koji se odnosi na poslove koji se obavljaju na području općine. Tko je podržao ovakvu inicijativu? Uz veliki broj građana, dakle samo 24 građana se nije nije suglasilo s ovakvom inicijativom, takvo mišljenje pozitivno dao je uz mjesni odbor Grad Čakovec i Županija međimurska, dok je sama Općina Mala Subotica dala mišljenje vezano uz inicijativu za izdvajanje naselja Štefanec uz određene primjedbe, provođenje ove inicijative oni su na kraju dali i zaključak da će općinsko vijeće raspisati referendum vezano uz pitanje na kojem će se mještani Štefanca demokratskim putem odlučiti želi li izdvajanje iz općine. Kako ovaj referendum nije proveden, a zaključak, odnosno mišljenje je doneseno još 28. svibnja 2007. godine, ovo smatramo šutnjom administracije i zapravo mislimo da je ova inicijativa legitimna. Kada se je 1992. godine donosio Zakon o lokalnoj samoupravi i ustrojio teritorijalni ustroj lokalnih zajednica tada se nije mnogo vodilo računa o mišljenjima građana, niti su se utvrđivali određeni ekonomski kriteriji pri formiranju općina, gradova i županija. To je bio i razlog što u čitavom ovom razdoblju imamo značajne inicijative ili mnogo inicijativa za izdvajanje pojedinih naselja i pripajanje drugim teritorijalnim, lokalnim jedinicama ili pak formiranje novih lokalnih jedinica samouprave. samouprave. Formirano je na desetke novih općina u tom razdoblju od '93. godine kad su provedeni prvi izbori za lokalnu samoupravu. U mišljenju Vlade navodi se da ima dosta takvih inicijativa i da će ih Vlada razmatrati u narednom razdoblju i sama izraditi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina. S obzirom da su pred nama lokalni izbori i to u vrlo skoro vrijeme, dakle nešto više od pola godine, smatrala sam da je potrebno ovakvu inicijativu uputiti i u saborsku raspravu da bi samim time pojačali inicijativu građana i na neki način izvršili i određeni pritisak na Vladu da ubrza ovaj postupak. S obzirom na ovakvo obrazloženje Vlade ona je dala negativno mišljenje na ovakvu zakonsku inicijativu, međutim ja očekujem da će Vlada u najskorije vrijeme imajući u vidu i predstojeće izbore, izaći sa ovakvom izmjenom ovoga zakona i da će uzeti u obzir i ovu inicijativu jer je to gotovo 100%-tna inicijativa građana toga naselja. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi koji su jedino za sada prijavljeni. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice slaže se s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske i podržava ga, dakle ne podržava ovu inicijativu za izmjenu područja županija, županija, gradova i općina u onom dijelu u kojem se to odnosi na promjenu granica, seljenja dakle naselja Štefanec iz općine Mala Subotica u grad Čakovec. Suština protivljenja je u tome što je istaknut veliki broj po Hrvatskoj sličnih zahtjeva i Vlada priprema jedno cjelovito rješenje, ali isto tako i lokalni razlozi koji su nastali a to je da ova inicijativa nije dobila prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske koja je po zakonu predviđena. Isto tako ova inicijativa je bila na županijskoj skupštini. Županijska skupština po zakonu utvrđenom postupku izjasnila se da nema ništa protiv u slučaju da se izjašnjavanje građana provede na zakonom predviđeni način pod uvjetom da ga organizira općina Mala Subotica. Dakle to je treći elemenat koji je izostao u ispunjavanju svih zakonskih uvjeta za pravilnost i legitimnost zahtjeva. Želja samog naselja da se izdvoji naravno ima i argumente koji se mogu kontra ovih argumenata koje je predlagateljica iznijela, njezini argumenti, odnosno argumenti oni koji su nositelji inicijative ističu nemaju veze sa lokalnom samoupravom. Prvo tu je župa, škola, znamo da je u organizaciji županije, zaposlenje. Jedino šta ima veze sa upravom to je da je glavni inicijator preselio svoje prebivalište iz Šenkovca u Čakovec i sada želi svoje naselje preseliti sa sobom Dok su oni drugi konkretni argumenti koji ovise o lokalnoj samoupravi, a to su vrtići, KUD-ovi, groblja itd. još uvijek i zauvijek zajednički pa dakle logično je da i ostanu raditi u ovom mjestu. Ono što želim posebno istaknuti za ove lokalne prilike, to je da općina Mala Subotica je općina na izlazu iz autoceste zvanom Čakovec, dakle glavnom međimurskom izlazu i što je ona pred desetak godina imala izdvajanje naselja, tri već naselja koja su kasnije deset godina i još dan danas vode sporove oko granica općine i ustvari su onemogućili, zavukli su inicijativu oko formiranja gospodarskih zona i na taj način donesli gotovo nesagledive štete. Naime, okolne općine i grad Prelog koji su susjedni i koji imaju manji gospodarski potencijal, danas u svojim gospodarskim zonama bilježe Prelog je neki dan nagrađen kao najprivlačniji za poduzetnike od strane Ministarstva gospodarstva za cijelu Hrvatsku. Donji Kraljevec je povećao 100% izvoz i to u metalnoj grani, isto tako zahvaljujući tim gospodarskim zonama. Sada je općina Mala Subotica završila gospodarsku zonu, prodala je usprkos svih tih prepreka koje su se dogodile zbog izdvajanja općine Orehovice, prodala je gradilišta i uglavnom svih deset gradilišta velikih prodano je za proizvodne kapacitete. To je još jedan doprinos gospodarstvu Hrvatske, a doprinos je i inače jer u međimurju onaj podatak koji u Hrvatskoj izgleda puno lošije, a to je pokrivenost uvoza izvozom, iznosi 95% za prvih šest mjeseci, dakle gotovo da se pokrivamo nakon ovih investicija u gospodarskim zonama, a ova gospodarska zona će biti ključna u tome jer je na izlazu iz autoceste, jer je rasprodana, jer je komunalno opremljena. Zbog čega to govorim? To govorim zbog toga jer i odštetni zahtjevi koji se događaju nakon ovakvih podjela, osmim što kompliciraju proceduru i sređivanje imovinskopravnih odnosa, uglavnom su materijalne prirode. Pa tako imamo situaciju da recimo grad Čakovec koji je imao sporove i još uvijek ima sporove sa općinama i gradovima od 93. vodi i nije podijelio imovinu zajedničku općina i gradova. 98. je odvojena općina Priblislavec, općina Strahoninec, one su sada završile, odnosno Strahoninec je ovih dana završio uopće dogovaranje, tako da grad Čakovec ne daje praktički nikakvo jamstvo da da bi ovaj postupak mogao biti a da nema štetnih posljedica za ono što se gospodarski događa u općini Mala Subotica. Dakle to su argumenti koji sigurno stoje, međutim volja građana u svakom slučaju ako će biti izrađena na onaj zakonom propisani način uz pretpostavke koje traži Vlada i koje traži županijska skupština, to će biti izvedivo. Dakle još jedanput kao klub ne podržavamo, a argumenti s terena govore da ovakve inicijative ne bi bile ni dobro došle ni gospodarski u ovom trenutku. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a, uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Ovaj prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, Hrvatskoj predstavlja zakonsko uobličenje inicijative mještana naselja Štefanec, dakle jednog lijepog naselja u lijepoj Međimurskoj županiji, pokrenute početkom mjeseca travnja prošle godine, a s ciljem izdvajanja naselja Štefanec iz sastava općine Mala Subotica i njegovog pripojenja gradu Čakovcu. Osnovni razlog za pokretanje ove inicijative, kolegica Zgrebec je to rekla, leži u činjenici da je naselje Štefanec po svom položaju zapravo prigradsko naselje grada Čakovca. I mještani Štefanca gotovo sve svoje svakodnevne životne potrebe, dakle gospodarske, obrazovne, zdravstvene, socijalne i kulturne, ostvaruju upravo u gradu Čakovcu. To znači da su radno aktivni stanovnici Štefanca zaposleni uglavnom u Čakovcu, da djeca predškolskog uzrasta borave u čakovečkim vrtićima, da djeca osnovnoškolskog uzrasta pohađaju osnovnu školu u susjednom naselju Ivanovec, isto kao što i vjernici pripadaju župi Ivanovec, a naselje Ivanovec je u sastavu upravo grada Čakovca. Distribucija poštanskih pošiljaka za naselje Štefaneca također se obavlja iz poštanskog ureda u Čakovcu. Nažalost, veterinarske usluge, toliko potrebne mještanima, oni ne mogu koristiti u samo dva kilometra udaljenoj veterinarskoj stanici u Čakovcu, već su eto prisiljeni zbog njih odlaziti u 15 kilometara udaljeni grad Prelog. svega iznesenog vidljivo je da su mještani Štefanca orijentirani gradu Čakovcu i da je logična i racionalna njihova želja da mu i teritorijalno pripadaju. S druge strane, uz općinu Mala Subotica ne veže ih ništa osim činjenice da su po aktualnom, nekvalitetnom zakonskom rješenju administrativno uključeni u sastav upravo te općine. Štoviše, nezadovoljstvo mještana načinom na koji je općina Mala Subotica dosad zadovoljavala njihove životne potrebe, dodatni je razlog pokretanja inicijative za izdvajanjem. Navest ću nekoliko primjera. Općina nije željela sufinancirati dio troškova smještaja njihove djece u dječje vrtiće u drugim jedinicama lokalne samouprave, neadekvatno je održavala javne površine i prometnice u naselju i ima još dosta toga. Jednom rječju, mještani Štefanca ocijenili su da nemaju razvojnu perspektivu u postojećem administrativnom okruženju. Tako njihovu ocjenu najbolje potvrđuje podatak da je inicijativu za izdvajanje podržalo gotovo 80% ukupnog broja mještana s biračkim pravom i ovako visoka razina građanskog suglasja sigurno je nešto što treba uvažavati. Dakle, SDP je stranka koja sluša građane i pokušava iznaći rješenja za njihove životne probleme i ovaj prijedlog zakona je sačinjen upravo s takvom motivacijom i zato smo očekivali i političku podršku. Naravno, ne trebam posebno naglašavati koliko su takvu podršku očekivali sami mještani naselja Štefanec. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. **Ivković, Vladimir (HDZ)** Gospođa Jelaš je u svom iskazu rekla netočne navode, a to je da općina nije htjela plaćati vrtić i da nije investirat na tom području. Prvi navod nije točan. Naime, vrtić imaju zajednički u Maloj Subotici i taj dio nije sporan. U drugim naseljima redovno je plaćala obaveze koje je morala plaćati za druge vrtiće, ali je istovremeno platila i za vodovod općina iz proračuna milijun kuna, onog dijela dodatnog koji nije u tom naselju bio dovoljan po odazivu, što druga naselja nisu imala. Dakle, dala im je puno više, a i sada planira veliku rekonstrukciju cesta i pješačkih staza po svim ulicama u tom istom naselju, tako da ne vidim ništa od ovoga što je navedeno kao točno. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Željko Vincelj. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ustav Republike Hrvatske u članku 133. stavku 1. kaže: "Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi i njihovo područje određuje se na način propisan zakonom. Zakonom se mogu ustanoviti i druge jedinice lokalne samouprave." Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske temeljem Ustava Republike Hrvatske donio je Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj na sjednici 17.1.1997. koji utvrđuje županije te jedinice lokalne samouprave, uključivši sva naselja koja im pripadaju. Zakon naravno omogućava i izdvajanje naselja iz sastava jedne jedinice lokalne samouprave i pripajanje drugoj jedinici lokalne samouprave temeljem odluke predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno 1/3 građana s prebivalištem na području naselja za koje se predlaže promjena. Uz to, mora postojati i odluka županijske skupštine na čijem području se događa promjena i na kraju Vlade Republike Hrvatske. Shodno zakonskim odredbama i iskazanom interesu građana za drugačiji teritorijalni ustroj pojedinih naselja te potrebnim odlukama, zakon se mijenjao svake godine od 1998. do 2003. te ponovno 2006. godine. To je dobro, tako i treba biti. Kada negdje građani žele drukčiji ustroj, žele biti u sastavu druge jedinice lokalne samouprave s kojom ih vežu neki konkretni interesi koje će po njihovom mišljenju ta druga jedinica lokalne samouprave bolje zadovoljavati. Dakle, Vlada Republike Hrvatske jedno je vrijeme promptno reagirala na dokumentirane zahtjeve lokalnih zajednica, predlagala Saboru promjene zakona koje je ovaj Visoki dom naravno usvajao. Zašto i ne bi? Sada imamo još jedan konkretan zahtjev za promjenom zakona kojim se jedno naselje u Međimurju pripaja drugoj jedinici lokalne samouprave. Nažalost, taj zahtjev je morala podnijeti zastupnica SDP-a iz Međimurja jer je Vlada zatajila. Iz samo njoj znanih razloga, Vlada Republike Hrvatske nije odredila svoju ustavnu i zakonsku ulogu i Saboru predložila promjenu zakona zbog ovog međimurskog zahtjeva. U svom mišljenju kojim ne podržava predmetni prijedlog zakona kolegice Dragice Zgrebec, Vlada navodi da se obrađuju sve inicijative koje se podnose radi promjene područja općina, gradova i županija pa će uvažiti sve one koje ispunjavaju zakonske uvjete. Ne razumijemo što se tu ima posebno obrađivati da se zahtjevi ne šalju na promjenu zakona u Sabor. Pa u pitanju je nekoliko odluka i pratećih dokumenata koji su svi podnosioci zakona sigurno dostavili i za koje samo treba provjeriti vjerodostojnost. Osim toga, iz ovog mišljenja Vlade iščitavamo da se radi o više sličnih zahtjeva, o množini, a ne samo o ovom međimurskom zahtjevu. Bilo bi fer da su nam napisali koliko je tih zahtjeva, ali u krajnjem slučaju i to je potpuno nebitno jer bi zakon trebali promijeniti i da su samo ovi Međimurci iz naselja Štefanec u pitanju. Pobogu pa mi mijenjamo nekoliko stotina zakona godišnje. Zašto ne bi Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ako to Međimurci žele. To je posao koji mi u interesu 543 mještana naselja Štefanec odradimo za jedan naš radi sat u Saboru. A oni prema dokumentaciji koju vidimo čekaju reakciju Vlade Republike Hrvatske godinu i pol. Godinu i pol ih prisiljavamo da žive u zajednici koju ne žele i oni, a očito po tvrdnjama Vlade i nekih drugih u Hrvatskoj. Nije vraga da nas Vlada treba štiti da ne donesemo još jedan zakon kada ih donosimo nekoliko stotina godišnje, posebice zato što su to specifične promjene koje možemo usvajati automatizmom bez posebne rasprave. Ovo svakako nije u redu od strane Vlade Republike Hrvatske posebno zato što se približavaju novi lokalni izbori na kojima bi svi oni koji traže neki lokalni preustroj, trebali birati svoje predstavnike u vlasti u zajednici koja im odgovora, a ne suprotno. Ako smo 6 godina za redom mogli mijenjati zakon kako se pojavio neki pojedinačni zahtjev, možemo to raditi i sada, a ne čekati hrpu zahtjeva sa izlikom da se radi jednog to ne isplati raditi. Itekako se isplati i treba to raditi za svaki zahtjev, jer iza njega stoji, uvijek stoji nekoliko stotina možda i tisuća nezadovoljnih građana. Radi njih će zastupnici, barem barem oporbe u Saboru, uvijek rado odraditi onaj sat vremena koji nam je potreban da donesemo odluku o njihovom interesu. Stoga predlažemo da naravno prihvatimo ovaj prijedlog za promjenu zakona, jer ga i moramo prihvatiti ako su ljudi ispunili zahtjeve koje smo i u Ustavu i u zakonu predvidjeli za takve slučajeve. Inače ćemo i sami kršiti Ustav i zakon. Ako će pak i vladajući u Saboru odbiti zahtjev, pokazat će da to čine samo iz inata što je prijedlog za promjenu zakona dao iz saborske oporbe, a ne Vlada Republike Hrvatske. Svima nam je jasno da je oporba dala prijedlog zato, jer je Vlada to propustila učiniti. I još k tome prizna da to nije sve, ima dakako više toga. Zato vjerujemo da će se zatomiti sujeta i inat vladajućeg dijela Sabora i prihvatiti ovaj prijedlog za promjenu zakona, a predlažemo i da donesemo zaključak kojim ćemo obvezati Vladu da hitno dostavi sve takve lokalne zahtjeve za teritorijalnim promjenama koje bismo kroz novu promjenu zakona usvojili odmah idući mjesec na početku nove sjednice Sabora. Hvala lijepa. Gospodin Vincelj iznosi dva. Sve su u stvari netočni navodi, a dva jasna. A ta je, prvo da Međimurci žele, ništa Međimurci ne žele, Međimurci su svoje rekli na županijskoj skupštini što su imali, a to je da će podržati inicijativu ako će biti provedena nad zakonom predviđeni način izjašnjavanja građana, to je pod jedno. Pod drugo, imamo mi i druge inicijative, ali ono što je točno, a to je da nisu ispunjeni zakonski zahtjevi, dakle niti je ispunjen zahtjev prethodne suglasnosti, niti osobnog izjašnjavanja, niti je županijska skupština bezuvjetnu suglasnost dala. Dakle, niti jedan od uvjeta koje je zakonom propisano u ovom slučaju nije ispunjen. To je prava istina. A isto tako je ponovno istina da se muči ovaj Dom sa prijedlogom koji je dala osoba samo zbog toga, kao što sam rekao, jer je jedna osoba promijenila svoje prebivalište. I u ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Naime, javio sam se za ovu raspravu ponukan očekivanim slijedom događanja. Nije ovo prvi prijedlog za izmjenama područja županija, gradova i općina i praktično kada ide prijedlog sa lokalne razine, Vlada, odnosno ovaj Hrvatski sabor voljom naravno vladajuće većine, prijedloge odbija. Javio sam se za riječ evo i javno iskazati, a vezano za konkretni prijedlog, da je prijedlog poprilično argumentiran, a ispred Vlade od onih koji ga odbijaju, ja baš nisam čuo vjerodostojne činjenično argumentirane kritike na ovaj prijedlog, posebno što prijedlog gospođe Zgrebec je elaboriran na način da ona za općinu i za građane Štefanca, naselja, općine Mala Subotica, elaborira zbog čega se traži izdvajanje, odnosno pripojenje gradu Čakovcu, iz ekonomskih, zdravstvenih, komunalnih, vjerskih razloga. Mislim da nije nebitna činjenica što je 78%, jel' tako, 78% stanovnika koji imaju pravo glasa, koji su punoljetni, kazalo da žele izdvajanje i žele ući u grad Čakovec. Dakle, ne ulazeći u lokalnu, jer smo čuli sa lokalne razine i jednih mišljenja i drugih, ali mislim da je samo to dovoljno da ako ništa drugo, a onda inicira u resornim ministarstvima, odnosno u Vladi, jer ovo nije jedini prijedlog. Ja ne govorim samo o ovom prijedlogu. Ima više prijedloga koji se talože u nekakvim ladicama, prijedloga koji su jako dobro argumentirani i od koje očekujemo, od Vlade Republike Hrvatske da ih prihvati ili da kaže ne prihvaćamo, ali uz jako dobru argumentaciju suprotstavljenu činjenicama iz ovakvih i sličnih prijedloga. Prema tome, s obzirom da HDSSB drži, a nije čuo u ovoj raspravi argumente protiv ovog prijedloga. S obzirom da HDSSB drži da je prijedlog dobro argumentiran, da je ovaj prijedlog volja 78% građana kako je izneseno, a nije bilo ispravke netočnog navoda, da je svoje mišljenje dao mjesni Odbor, grad Čakovec, županija Međimurska, HDSSB će ovaj prijedlog podržati, svjestan da vjerojatno on neće proći, ali isto tako apelirati na Vladu Republike Hrvatske da slijedom svih onih prijedloga od 2006. odnosno 2003. godine, koji idu za izmjene i dopune Zakona o područjima županija, gradova i općina, da žurno uzme u razmatranje i da zapravo donese pred ovaj Hrvatski sabor cjelovite izmjene i dopune ovog zakona, gdje će uzeti u obzir sve one prijedloge, koji kažem nekoliko godina već stoje u ladicama. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. **Ivković, Vladimir (HDZ)** Pa ja bih prvo ispravio kada već govorimo o jedinicama lokalne samouprave i njezinim nazivima, dakle govorimo o Gradu Čakovcu, ne ne Čakovecu ili nekako drugačije. Naime, radi se o Gradu Čakovcu u Međimurskoj županiji a što se tiče volje Međimurske županije ona je jasno i na papiru napisala da je dala uvjet da izjašnjavanje mora biti na zakonom propisani način a ne nekakove ankete koje se popisuju od kuće do kuće gdje se prisiljava ljude. Dakle, nema minimum minimuma preduvjeta da je ovo izjašnjavanje građana legitimno. Hvala. Zahvaljujem. Nema više prijavljenih za raspravu. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče. Ja ću biti vrlo kratka s obzirom da eto očekujemo ovu drugu točku dnevnog reda. Željela bih se zahvaliti klubovima koji su podržali ovu inicijativu u ime građana Štefanca koji su tu inicijativu i podnijeli. Željela bih vrlo kratko reći da je zanimljivo da predstavnik kluba HDZ-a kaže da ekonomski, zdravstveni, socijalni, kulturni, obrazovni, vjerski i drugi razlozi nisu razlozi odnosno nisu potrebe koje se konzumiraju u lokalnoj samoupravi, pa one se tamo konzumiraju jer su one najbliže Druga je stvar na kojoj razini se financiraju ili organiziraju. Netočno je da prijedlog nije ispunio zakonske uvjete jer da ih nije ispunio ne bi došao u proceduru, odnosno nigdje zakonom nije propisan referendum. Ja znam da kolega Ivković ima nezahvalnu dužnost da ovdje brani mišljenje Vlade a da je kao predsjednik županijske skupštine potpisao suglasnost na ovu inicijativu. Zahvaljujem kolegicama i kolegama koji su podržali ovu inicijativu i očekujem da će Vlada unatoč negativnom mišljenju koje je dala na ovaj prijedlog zakona zapravo u skoro vrijeme uzeti u obzir i ovu inicijativu. Hvala lijepa.